внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2020 г., приет на първо гласуване на 4 декември 2020 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение от народния представител Велислава Кръстева. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на съответните систематични места. По § 1 има предложение от народния представител Иван Ченчев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 17. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място. Предложение от народния представител Евгени Будинов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1: „§ 1. Член 3 се изменя така: „Чл. 3. (1) Този закон цели утвърждаването на българската филмова индустрия като водеща културна индустрия на българската култура чрез: 1. устойчиво нарастване на производството на български филми и на филми с българско участие, включително сериали; 2. създаване на условия за държавно подпомагане на българската филмова индустрия; 3. осигуряване на условия за създаване и разпространение на високохудожествените произведения на българското филмово творчество; 4. запазване на съществуващите ценности на българската филмова култура чрез създаване на необходимите условия за опазване и представяне на кинематографичното кинематографичното наследство; 5. развитие на европейското и международното сътрудничество в областта на филмовата индустрия; 6. разширяване достъпа на публиката до филмовото творчество и популяризиране на българското кино в страната и чужбина. (2) Основните принципи на държавната политика за развитието и подпомагането на българската филмова индустрия са: 1. равнопоставеност и защита на правото на свободно изразяване на творците и на професионалните организации и юридическите лица с дейност в областта на филмовата индустрия; 2. защита на интелектуалната собственост в областта на филмовата индустрия; 3. подкрепа и насърчаване на творчеството на нови таланти, млади автори и изявени творци в областта на филмовото изкуство; 4. достъпност, публичност и прозрачност на държавното подпомагане на филмовата индустрия; 5. защита на правата и интересите на зрителите.“ По § 2 има предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: „§ 2. Член 4 се изменя така: „Чл. 4. Държавата провежда политика за подкрепа и развитие на българската филмова индустрия в сътрудничество с творци, професионални организации и юридически лица с дейност в областта на филмовата индустрия.“ По § 3 има предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място. Предложение от народния представител Мария Цветкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 9. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 3: „§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) създава се нова т. 2: „2. мотивирано предлага на министъра на културата размера на държавното подпомагане за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;“

г) досегашните т. 4 и 5 стават съответно т. 5 и 6; д) досегашната т. 6 става т. 7 и се изменя така: „7. осъществява взаимодействие с професионалните организации и юридическите лица с дейност в областта на филмовата индустрия и с дружествата за колективно управление на права в областта на филмовата индустрия в страната;“ е) досегашните т. 7 и 8 стават съответно т. 8 и 9; ж) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „професионално-съсловните организации на кинодейците“ се заменят с „професионалните организации в областта на филмовата индустрия“;

предложение от народния представител Евгени Будинов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мария Цветкова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Ася Пеева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за §

„(1) Към изпълнителния директор на агенцията се създават следните консултативно-експертни органи: 1. Национални художествени комисии за оценка на проект: а) по чл. 26, ал. 1, т. 1, както следва:

т. 32 от допълнителната разпоредба; вв) за анимационни филми по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителната разпоредба. 2. Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи по чл. 26, ал. 1, т. 2; 3. Национална комисия за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1, т. 3; 4. Национална комисия за фестивали и културни прояви по чл. 26, ал. 1, т. 4; 5. Национална комисия за категоризация; 6. Национална техническа комисия; 7. Финансова комисия; 8. Приемателна комисия.“ По § 5 има предложение от народния представител Иван Ченчев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Мария Цветкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Тома Биков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т.

Към министъра на културата се създава Национален съвет за кино като консултативно-експертен орган. (2) Националният съвет за кино се назначава за срок две години със заповед на министъра на културата и се състои от 13 членове, включително председател. В състава на съвета по предложение на професионални организации и юридически лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, се включват представители в областта на производството на игрални, документални и анимационни филми, включително сериали, разпространението, промоцията и показа на филми. За председател на съвета се назначава изпълнителният директор на агенцията. (3) За членове на съвета (3) За членове на съвета се назначават лица с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, които имат най-малко 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия. Едно и също лице не може да участва в състава на Националния съвет за кино за повече от два последователни мандата. (4) Националният съвет за кино подпомага и консултира министъра на културата, като: 1. разработва и предлага на министъра на културата за утвърждаване Национална програма за развитие на филмовата индустрия; програмата е за период от 5 години и съдържа анализ и оценка на състоянието, целите, приоритетите и мерките за постигането им, необходимите ресурси и източниците на финансиране; 2. дава становище по предложения от изпълнителния директор размер на държавното подпомагане по чл. 6, ал. 1, т. 2; 3. разработва, обсъжда и предлага проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия; 4. предлага български филм за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.“ По § 6 има предложение от народния представител Тома Биков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Иван Ченчев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Мария Цветкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Велчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мария Цветкова, направено по реда на чл.

подбуква „аа“ се състои от 7 членове с доказан опит във филмопроизводството, от които – двама режисьори, продуцент, сценарист, оператор, актьор и кинокритик, вписани в регистъра по чл. 15, ал.

с доказан опит във филмопроизводството, от които – двама режисьори, продуцент, двама сценаристи, оператор и кинокритик, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра. Всяка от комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква подбуква „вв“ и буква „б“, подбуква „вв“ се състои от 7 членове с доказан опит в анимационното филмопроизводство, от които – двама режисьори, двама продуценти, сценарист и двама художник-постановчици в анимационното кино, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра. Те разглеждат и оценяват проекти по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 или 6 и ги класират за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект. проект. (2) Националната комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Комисията се състои от 5 членове, от които – един експерт от Министерството на културата, един експерт от Министерството на туризма, един експерт на агенцията и двама продуценти, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра. Тя извършва проверка на проекти за наличието на културните критерии по чл. 35е, ал. 2, т. 2 и дава становище, с което одобрява или не одобрява всеки проект за възстановяване на разходи. (3) Националната комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Комисията се състои от 5 членове, от които 4 членове, предложени от юридически лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1,

Комисията се състои от 5 членове, от които – един експерт от агенцията, един продуцент и един режисьор, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра, и по един представител на професионални организации и юридически лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3 и 4 и определени чрез жребий от регистъра. разглежда и оценява проекти по критериите по чл. 27, ал. 5 и 6 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект. (5) Когато съставът на комисия не може да бъде попълнен при условията по ал. 1 – 4, съответната квота се попълва на случаен принцип чрез жребий с лице от съответния регистър.“ регистър.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7. По § 8 има предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 8: „§ 8. Член 11 се изменя така: „Чл. 11. 11. (1) Националната комисия за категоризация се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 5 състава, състоящи се от по 5 членове. (2) Всеки състав на комисията по ал. 1 се състои от: 1. експерт от Министерството на културата; 2. педагог с 5 години учителски стаж, определен от Министерството на образованието и науката; 3. кинокритик, вписан в регистъра по чл. 15, ал. 1 ал. 1 и определен чрез жребий от регистъра; когато това условие не може да бъде изпълнено, квотата се попълва на случаен принцип чрез жребий с лице от регистъра; 4. експерт от агенцията; 5. психолог с 5 години професионален опит, предложен от професионална организация на психолозите в България. (3) Националната комисия за категоризация определя и предлага категорията на филмите, включително сериалите, които подлежат на разпространение и/или показ на територията на Република България.“ Предложение от народния представител Иван Ченчев и група народни представители – да се създаде нов § 8а: „§ 8а. Член 12 се изменя така: „Чл. 12. (1) Националната техническа комисия се назначава със заповед на министъра на културата по предложение на изпълнителния директор на агенцията за срок от две години. Тя се състои от 5 членове, от които: 1. двама експерти по изображение; 2. двама експерти по звук; 3. експерт по кино- и видеотехника.“

„(2) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, включително сериали, получили държавно подпомагане по реда на този закон, както и дава препоръки за тяхното съхранение от Националната филмотека.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Дотук.

на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание моля в залата да бъде допуснат господин Румен Димитров – заместник-министър на културата.

Румен Димитров. Гласували 100 народни представители: за 95, против 1, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля господин Димитров да заеме определеното му място в залата. Сега откривам разискванията по наименованието на Законопроекта, както и по параграфи от 1 до 8 и нов § 9. Има ли изказвания?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

това е исторически момент за българското кино. Този закон не е променян съществено от 2003 г. След промените по три различни схеми годишният бюджет за българско кино ще надхвърли 40 млн. лв. Благодарен съм на премиера Бойко Борисов, правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ (оживление от ГЕРБ) за знака и желанието за грижата за българското кино. Този законопроект гарантира много повече работа за талантливите български творци и за всички хора, които работят в бранша, също така – много повече и по-добри български филми, уверен съм в това. Повече от две години работих за тази кауза, а именно този законопроект да се случи, и то по възможно най-добрия начин. Законопроектът не само увеличава парите за българско кино, той засилва контрола върху финансирането, върху качеството на филмите, променя начина за назначаването на художествените комисии, което ще доведе до избирането на по-добри и разнообразни сценарии и ще даде възможност на повече български режисьори и продуценти да бъдат финансирани.Чрез контрола Законопроектът силно намалява и шансовете за корупция в киноиндустрията. Този законопроект дава насока за кино, което има висока художествена стойност, но е насочено и към зрителите.

Искам специално да поздравя всички колеги от абсолютно всички политически партии, представени в 44-тото народно събрание, с които работихме заедно в екип. Колеги, благодаря, че показахте нагледно и в цялост как „Съединението прави силата“, благодаря Ви за обединението, неуморния труд и обичта Ви към българското кино. Благодаря на законодателните референти на Народното събрание – прекрасните Ива Митева и Анна Емануилова, за целия огромен труд и разбиране. Благодаря и на председателя на Комисията по културата и медиите – големият, световен бих казал, артист Вежди Рашидов!

Този законопроект е знак, че политиците имат воля за това културата да бъде приоритет. Надявам се, че в следващото Народно събрание това ще продължи още по-силно и Ви казвам: има огромен смисъл тук, в тази зала сред депутатите, да има и хора на изкуството. С риск да прекаля ще кажа: обичам Ви и днес съм невероятно щастлив!

Първо, всеки актьор е снимал или има вероятност да снима, така че това лично обяснение, че господин Будинов не участва в гласуването е абсолютно несериозно. Това че в момента снима някакъв филм, който върви по медиите, въобще не е аргумент. Тук нещата стоят по много по-сериозен начин. Те са законодателни и нямат общо с това кой, къде в момента снима. Второ, изключително съм омерзен от раболепието, което беше основна нишка в изказването на господин Будинов – с благодарностите към министър-председателя, към правителството на естествено и закономерно към председателя на нашата комисия световния артист Вежди Рашидов и нито дума за това как беше постигнато съгласието в Комисията да бъдат придвижени нещата от една трудна и критична точка към един законодателен факт. Разочарован съм и се срамувам от Вашето изказване, господин Будинов. Благодаря Ви, господин Председател.

кажа нещо по този въпрос. Действително в Комисията беше постигнато съгласие от всички политически сили с една много добра воля от страна на всички, включително и на организациите и асоциациите, които се занимават с кинопроизводство – една голяма част от тях, всички положиха огромен труд и огромни усилия за толкова кратко време да нанесат поправки в този закон, които да го осмислят на практика, защото на първо четене всички ние имахме много забележки към Законопроекта.

Вземете изказване, направете изказване и си кажете позицията. Ще имате ли дуплика? Благодаря, господин Будинов. Господин Рашидов, заповядайте за изказване.

Уважаеми господин Председател, скъпи колеги! Вижте, не се обиждайте, за благодарност е, защото има основание да се благодари, и то не се случва всеки ден в тази зала.

Ние сме свидетели на безпрецедентен за последните 30 години закон, който за първи път осигурява на българското кинопроизводство средства, каквито досега не е ползвало. преди 10 години поех Министерството на културата с бюджет за кино от около 9 млн. лв., въпреки че още в първите дни на поста си бях разпоредил 2 милиона за българското кино,

По-късно разбрах, че този протест беше един рекет за едни милиони за две сесии, подписани с договор, без да има финансово покритие, колеги.

млн. лв. за създаване на добри български филми – общо 41 млн. лв., и за по-голям достъп на творците от всички поколения, за повече филми, за да може българското кино да се развива и да достигне най-високите форми на европейското, а защо не и на световното кино.

е един процес, който сме следвали почти година и половина. Той е благодарение на инициативата на госпожа Гергана Паси за създаването на широк публичен форум с колегите от филмовата индустрия, на която бях любезно поканен и на който незнайно защо нямаше нито един представител на ръководството на Министерството на културата.

на Комисията по културата и медиите

Ако ми позволите като председател да довърша благодарностите и накрая ще се обвиня в това нещо. Ще Ви почерпя, току-що ми донесоха хубав кашон. (Смях.) Ще благодаря на Комисията по културата и медиите за тяхната неуморна работа. Има тънкости, които ще си позволя да кажа в тази благодарност.

Това показва нещо много важно – колегите проявяват мъдрост и национална отговорност, когато се приема един закон, за който бих могъл да кажа, че е исторически, както каза Будинов, и е за промяна в българското кино. Поклон, колеги! Благодаря Ви за единството, за което години наред говорим в тази зала! Това се случи. Не бих забравил финансовия министър господин Кирил Ананиев и му благодаря за тези 41 милиона, за неговата добронамереност, разбиране и професионална работа относно финансирането на филмопроизводството. И не на последно място, ще кажа премиерът Борисов, което ще Ви възбуди сигурно, който винаги е имал безрезервно доверие в мен – преди и сега, защото никога не съм го подвеждал и резултатите, които постигаме, се коренят именно в това доверие. Този законопроект гарантира не само средствата, а той гарантира по съвременни правила, гарантира по-сериозен контрол върху държавните средства, по-голяма устойчивост на българското кино и по-демократични форми на разпределение на публичните финанси. За разлика от вече остарелия Закон за филмовата индустрия, който като добре смазана машина е създал удобни форми и практики на управление за някои хора,

Благодаря Ви. Колеги, труден Законопроект е, полуфабрикат, когато дойде, и един месец наистина парламентарната група и Комисията работиха неуморно.

Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Законопроекта, както и параграфи от 1 до 8 включително.

Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9. В чл. 12 ал. 2 се изменя така: „(2) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, включително сериали,

Предложение от народния представител Мария Цветкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Велчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 9, който става § 10: „§ 10. Член 13 се изменя така: „Чл. 13. (1) Финансовата комисия се назначава за срок една година със заповед на изпълнителния директор. Комисията е организирана в два състава. (2) Първият състав на Комисията за финансовата оценка на проектите по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 се състои от 7 членове с доказан опит в организацията и финансирането на производството, разпространението или показа на филми, от които: 1. трима експерти от агенцията, специалисти по филмопроизводство; 2. трима експерти, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1, определени по критерии, определени в Правилника за прилагане на закона и чрез жребий от регистъра; когато това условие не може да бъде изпълнено, квотата се попълва на случаен принцип чрез жребий с лице от регистъра; 3. един експерт от Министерството на културата. (3) Вторият състав на Комисията за финансовата оценка на проектите по чл. 26, ал. 1, т. 2 се състои от 5 членове, от които: 1. двама експерти от агенцията – един юрист и един финансист или икономист; 2. двама продуценти, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра; когато това условие не може да бъде изпълнено, квотата се попълва на случаен принцип чрез жребий с лице от регистъра; 3. един счетоводител – най-малко с три години професионален опит в областта на филмовата индустрия. (4) Финансовата комисия: 1. в първия състав организира и извършва финансова оценка на проектите, разгледани и оценени от комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4, определени за държавно подпомагане по схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 6; 2. във втория състав извършва финансова оценка и одобрява размера на разходите на проекти, разгледани и оценени от комисията по чл. 8, ал. 1, т. 2, които подлежат на възстановяване по схема за държавна помощ по чл. 26, ал.

на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 11: „§ 11. Създава се чл. 13а: „Чл. 13а. (1) Приемателната комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Комисията се състои от 5 членове, от които трима членове, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра и двама експерти от агенцията. (2) Приемателната комисия извършва проверка за съответствие на одобрения за финансиране проект с готовия филм, съответно сериал. Проверката При съответствие се издава сертификат за завършен културен продукт. (3) При несъответствие изпълнителният директор на агенцията въз основа на мотивиран доклад на комисията определя срок за отстраняването му. При неотстраняване на несъответствието продуцентът не може да кандидатства за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 за срок от 1 година.“ По § 10 има предложение от народния представител Тома Биков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 10, който става § 12: „§ 12. 12: „§ 12. Член 14 се изменя така: „Чл. 14. (1) Два месеца преди изтичане на мандата на всеки от органите по чл. 8, ал. 1 се определят новите членове на комисиите. (2) Пълномощията на членовете на орган по чл. 8, ал. 1 може да бъдат прекратени предсрочно с подаване на оставка или при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от два месеца или при смърт. (3) В случаите по ал. 2 в едномесечен срок изпълнителният директор на агенцията назначава нов член за срок до края на мандата на освободения член. член. (4) Редът по ал. 1 за провеждането на жребий за определянето на членове на комисиите се определя с правилника за прилагане на закона. (5) Заповедите, с които се назначават членовете на органите по чл. 8, ал. 1, се публикуват По § 12 има предложение от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

7 и 8. (2) В регистъра по ал. 1 се вписват режисьори, продуценти, сценаристи, оператори, актьори, кинокритици и художник-постановчици в анимационното кино, които отговарят на следните изисквания: 1. режисьорите, продуцентите, сценаристите и операторите да имат минимум два пълнометражни филма или сериала и 5 години опит в кинопроизводството; 2. за комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“, подбуква „вв“ и буква „б“, подбуква „вв“ режисьорите, продуцентите, сценаристите и художник-постановчиците в анимационното кино да имат минимум 2 анимационни филма и 3 години опит в анимационното кинопроизводство; 3. актьорите да имат минимум 5 роли в игрални филми или сериали; 4. кинокритиците през последните 5 години да имат най-малко 10 публикации в специализирани издания с профил „изкуство“ или „култура“.

предложение от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Велчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 14: „§ 14. Член 17 се изменя така: „Чл. 17. (1) Ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България се предвиждат средства за държавно подпомагане по този закон и средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията. (2) Държавното подпомагане на филмовата индустрия по реда на този закон се предоставя по схеми за държавна и минимална помощ в рамките на разходите, утвърдени по бюджета на Министерството на културата със закона за държавния бюджет на Република България по бюджетната програма за подкрепа на филмовото изкуство. (3) Средствата за държавно подпомагане по ал. 2 се програмират поотделно за: 1. приоритетно държавно подпомагане по схемата за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1; 2. държавно подпомагане по схемата за възстановяване на разходи по чл. 26, ал. 1, т. 2; 3. държавно подпомагане по схемата за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1, т. 3; 4. държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 4 за фестивали и културни прояви. 5. държавно подпомагане по схемите по чл. 26, ал. 1, т. 5 за промоция и показ на филми; 6. държавно подпомагане по схемата за производство на сериали по чл. 26, ал. 1, т. 6. т. 6. (4) Годишният размер на средствата за схема: 1. по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация; 2. по чл. 26, ал. 1, т. 2 не може да бъде по-малък от средствата, определени по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 1 за производство на игрални филми, като не се вземат предвид средствата за разпространение на филми, фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми;

по чл. 26, ал. 1, т. 6 не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година на 15 пълнометражни документални филма. филма. (5) Държавно подпомагане на филмовата индустрия за схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 6 се предоставя след обезпечаване на годишния размер на средствата за схема по чл. 26, ал. 1, По § 13 има предложение от народния представител Тома Биков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Ася Пеева, направено по реда на чл. 83, чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 13, който става § 15: „§ 15. Член 18 се изменя така:

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят за подпомагане на производството на игрални, документални и анимационни филми в съотношение, еквивалентно на определения размер на годишна субсидия по чл. 17, ал. 4, т. 1 за всеки вид филми.

сто; 2. по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 – за финансиране на фестивали и културни прояви – 5 на сто; 3. по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 – за финансиране на промоция и показ на филми – 5 на сто, от които 90 на сто за показ на филми и 10 на сто за промоция на филми.

По § 14 има предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Мария Цветкова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

филмопроизводствени услуги; 3. разпространителите на филми; 4. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на страната; 5. киносалоните; 6. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително

10. професионални организации и юридически лица с нестопанска цел с дейност в областта на филмовата индустрия. (2) За регистрация по ал. 1, т. 1 – 6 и 10 се подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.

На регистрация по ал. 1, т. 1 – 4 подлежат и лица, регистрирани като търговци по законодателството на държава –членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

предложение от народния представител Иван Ченчев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Боряна Георгиева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Евгени Будинов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по т. 2, което е отразено в чл. 17, ал. 5, а по т. 1 е оттеглено. Предложение от народния представител Мария Цветкова и група народни представители. Комисията подкрепя подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 17, ал. 5. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 17, който става § 19: „§ 19.

т. 2: „2. схема за държавна помощ за възстановяване на разходи за производство на филми, включително сериали, при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;“ в) досегашната т. 2 става т. 3 и след думата „филми“ се добавя „с изключение на тези по т. 6“; г) създава се нова т. 4: „4. схема за държавна помощ за фестивали и културни прояви при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;“ д) досегашната т. 3 става т. 5 и се изменя така: „5. схема за минимална помощ за промоция и показ на филми, с изключение на тези по т. 6, при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 1407/2013;“

схема за държавна помощ за производство на сериали при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014.“ 2. Алинея 5 се изменя така: За държавно подпомагане по схема по ал. 1 не може да кандидатства: 1. член на комисия по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 4 – само пред комисията, в която участва, и до изтичането на мандата ѝ; 2. член на комисия по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 4, в случай че предсрочно е прекратен мандатът му – само пред комисията, в която е участвал, и до изтичането на мандата ѝ; 3. лице, за което са налице условията за свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с член на комисия по този закон – само пред комисията, в която участва членът на комисията; 4. служител на агенцията.“

Точките са: 1, 2, 3, 4. Пак отиваме на 3. Може би трябва да се преномерират. Чисто редакционно точките са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Не се допуска възстановяване на разходи по схемата по ал. 1, т. 2 за разходи, за които е получена друга държавна или минимална помощ, независимо от източника ѝ. ѝ. (11) С един и същ проект може да се кандидатства за помощ по повече от една от схемите по този закон, ако: 1. подпомагането е за различни допустими разходи; 2. подпомагането е за едни и същи изцяло или частично припокриващи се допустими разходи, при условие че натрупването на помощта не води до надхвърляне на най-високия приложим интензитет и на най-високия приложим размер на помощта.

като се има предвид и получена държавна помощ от местни, регионални или национални източници в страната или от източници на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство до датата на отпускане на държавната помощ за същия проект по този закон. закон. (13) Редът и механизмите за предоставяне и контрол на всяка държавна и минимална помощ се определят с правилника за прилагане на закона и трябва да гарантират съответствието на всеки проект, одобрен за подпомагане, с условията на схемите за помощ и с приложимите регламенти.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Процедурата ми е да удължим работното време до 15,00 ч. Обратно предложение има ли? Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Гласували

Предложението за удължаване на работното време до 15,00 ч. е прието. Изказвания по изчетените параграфи? Госпожо Цветкова, заповядайте. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Изказването ми е по параграфи 14 и 17. Това, което предложихме от „Обединени патриоти“ по промяна на Закона между първо и второ четене, са редица промени, но това, на което аз искам да акцентирам, е чл. 17, ал. 5. Ние от „Обединени патриоти“ предлагаме държавното финансиране да бъде приоритетно за производството на български филми. Какво имам предвид? За първи път с предлаганите промени сериалите ще бъдат субсидирани от държавата, но по отделна схема, която влиза от 2022 г. Най-важното е, че това няма да е за сметка на субсидията за производство на игрални, документални и анимационни филми, което беше ябълката на раздора. За първи път се въвежда и схема за финансови стимули от държавата за възстановяване на определен процент от разходи за производство на филми и сериали, произведени на територията на Република България. От тях ще могат да се възползват както български, така и чужди продукции, което ще привлече инвестиции в българската икономика, ще разкрие работни места и професионално израстване за българските актьори и творци. Това, за което обаче ние настояваме от „Обединени патриоти“, е тези стимули, от които ще могат да се възползват и чужди продукции, да бъдат отпускани само ако приоритетно е осигурена субсидията за производство на български филми, предвидена в Закона. Радвам се, че предложението срещна подкрепа от съсловието, както и от всички колеги народни представители в Комисията по културата и медиите. След бурни спорове в гилдията, с много позитивна нагласа от страна на народните представители и с нашето желание наистина да бъдем полезни за този закон, след поредица тежки работни срещи, денонощен труд и много усилия, ние наистина успяхме с усилията на всички заинтересовани страни да постигнем съгласие, което никак не е малко. Благодаря за труда на Съюза на филмовите дейци, Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти, Съюза на артистите в България, на продуценти, режисьори и сценаристи, оператори, представители на игралното, документалното и анимационното кино, на българските киносалони, на глухата общност в България, Националния филмов център,

Разбира се, нямаше как този законопроект, който гласуваме в момента, да бъде факт в този вид, ако не беше дирекция „Законодателна дейност и право на Европейския съюз“ и специално директорът Ива Митева, която със своя професионализъм подпомогна успешното финализиране на Законопроекта. Удовлетворена съм, че в крайна сметка ние се обединихме в името на развитието на българското кино и поставихме отговорността над партийните различия и интереси. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Цветкова. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване параграфи от 10 до 19 с новата номерация

Предложение от народния представител Тома Биков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, като т. 2 по принцип е отразена в чл. 27, ал. 1, т. 5. Предложение на народния представител Красимир Велчев, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 20: „§ 20. § 20: „§ 20. В чл. 26а, ал. 1 накрая се добавя „както и проект на режисьор, който няма незавършен по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права филм от същия вид със субсидия.“ По § 18 има предложение от народния представител Евгени Будинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Тома Биков, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 18, който става § 21: „§ 21. Член 27 се изменя така: „Чл. 27. (1) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 или 6, се оценява като културен продукт съобразно: 1. културните, художествените художествените и творческите му качества с акцент върху оригиналността на темата, художествената стойност на сценария, използваните творчески методи на филмов разказ, драматургичната структура, главните герои, режисьорската експликация и/или визуалната концепция, творческия потенциал на проекта в контекста на европейското културно разнообразие; 2. зрителския му потенциал и възможността за културно въздействие; 3. съответствието между сценария, предложените художественотворчески решения и икономическата обоснованост на предлагания бюджет; 4. обосноваността на финансовия план и стратегията за производство; 5. за проекти по чл. 26, ал. 1, т. 1 служебно извършена оценка от агенцията по критерии, определени в правилника за прилагане на закона, въз основа на: опита и професионалните постижения на продуцента и режисьора, признанието на техни предишни произведения от зрителите; б) реализирани най-малко 7500 платени гледания в страната и чужбина за предходен проект за пълнометражен игрален филм; в) разпространение на пълнометражни игрални филми най- малко в 25 на сто от действащите киносалони в страната; г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б; за проекти по чл. 26, ал. 1, т. 6 опитът и професионалните постижения на продуцента и режисьора и постигнатият рейтинг на техните прайм таим произведения или брой платени гледания в платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог; 7. плана за разпространение и маркетинг на проекта; 8. популяризиране на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, традиции и възможности за туризъм. (2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2 и 5 не се прилагат при държавно подпомагане на дебютни български филми. (3) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 – за възстановяване на разходи, се оценява като културен продукт по критериите съгласно чл. 35е, ал. 2, т. 2. (4) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3, се оценява като културен продукт съобразно: 1. естетическото и емоционалното въздействие на филма, възможността му активно да ангажира интереса на публиката, силата на историята, играта на актьорите, режисурата, камерата и сценографията; 2. плана за разпространение и маркетинга; 3. професионалния опит и признание на продуцента и режисьора; 4. професионалния опит на разпространителя; 5. представените национални и европейски ценности. (5) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 – за фестивал, се оценява като културен продукт съобразно: 1. художествената стойност и оригиналност на съдържанието, при отчитане на културното и географското, жанровото и видовото разнообразие, включените образователни и професионални събития, представянето на съвременни тенденции в развитието на аудио-визуалната индустрия; 2. потенциала за достигане до публиката, за развитие на филмовата култура и наличието на комуникационна и маркетингова стратегия; 3. значението на фестивала за развитието на българската филмова индустрия цели, очаквани резултати, устойчивост и приемственост; 4. организационния опит на екипа по управление на проекта; 5. обосноваността на бюджета, финансовия план и стратегията за производство. (6) Всеки Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 – за културна проява, се оценява като културен продукт съобразно: 1. селектирани филмови проекти и филми с художествената стойност на съдържанието им, в контекста на европейското културно разнообразие, жанровото и видовото разнообразие, представянето на съвременни тенденции в развитието на филмовата индустрия; 2. развитието на европейското и международното сътрудничество в областта на кинематографията, създаването на условия за копродукции; 3. разширяването на достъпа на публиката до филмовото творчество и популяризирането на българското кино в чужбина; 4. създаването на професионални образователни практики, повишаването на професионалната квалификация на експерти и творци, заети във филмовата индустрия, представянето на българските таланти на международната сцена; 5. устойчивостта и приемствеността и организационния опит на екипа и качеството на управление на събитието.“ По § 19 има предложение от Иван Ченчев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 се предоставя за проекти за: 1. производство на български игрални, документални, анимационни и дебютни филми; 2. трансгранични продукции и филми, които се произвеждат при условията на копродукция с държави – страни по Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 81 от 2019 бр. 81 от 2019 г.), наричана по-нататък „Конвенция за кинематографичната копродукция“ и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията; 3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват; 4. дейности за писане на сценарий; 5. дейности на предпроизводствен етап за създаване на филм. (2) Финансовото подпомагане в рамките на максималния интензитет по ал. 3: 3: 1. на проекти по ал. 1, т. 1 не може да бъде по-малко от 30 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година, с изключение на проектите с ниско или микрофинансиране; 2. по ал. 1, т. 4 и 5 не може да надхвърля 5 на сто от средностатистическия бюджет бюджет за игрален филм за предходната година. (3) Интензитетът на държавното подпомагане за производство на филми по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да надхвърля 50 на сто от допустимите разходи, освен в следните случаи: 1. за дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарий и създаването на филм е в размер до 100 на сто от допустимите разходи; 2. за трудни филми е в размер до 80 на сто от допустимите разходи с изключение на първи и втори пълнометражен филм на режисьор и филми с ниско и микрофинансиране, за които финансирането е в размер до 90 на сто от допустимите разходи; 3. за трансгранични продукции е в размер до 60 на сто от допустимите разходи, за тази част от тях, която се отнася за българското участие. (4) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане за производство на филми по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1. (5) Агенцията може да изисква на територията на страната да се разходват до 160 на сто от помощта, предоставена за производство на филм. (6) Максималните разходи, обвързани със задължението за териториалност на разходите по ал. 5, не могат да надхвърлят 80 на сто от общия бюджет на филма.“ По § 20 предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 1, т. 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става § 23: „§ 23. В чл. 31 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Европейската конвенция за кинематографската копродукция“ се заменят с „Конвенцията за кинематографичната копродукция“.

Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за създаване на нов § 20 с текст по Доклада на Комисията;

31б. … (2) Финансовото подпомагане на проекти по ал. 1, т. 1 и 2 не може да бъде по-малко от 30 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид сериал за предходната година. Комисията не подкрепя предложението за чл. 31б, ал. 2 и го подкрепя по принцип в останалата му част. Комисията предлага да се създаде нов § 24: „§ 24. В глава пета се създава раздел

български сериали с продължителност от 6 до 14 епизода на сезон с времетраене на всеки епизод над 40 минути чисто програмно време, а за български анимационни сериали с обща продължителност на сериала не по-малко от 24 минути, които се произвеждат от независими продуценти; 2. трансгранични продукции на сериали с продължителност от 6 до 14 епизода на сезон с времетраене на всеки епизод над 40 минути чисто програмно време, а за български анимационни сериали с обща продължителност на сериала не по-малко от 24 минути, които се произвеждат от независими продуценти при условията на копродукция с държави – страни по Конвенцията за кинематографичната копродукция и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията. (2) Интензитетът на държавното подпомагане на проекти по ал. 1, т. 1 и 2 не може да надхвърля 50 на сто от допустимите разходи. (3) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане за производство на сериали по схема по чл. 26, ал. 1, т. 6. Чл. 31в. (1) Държавното подпомагане за проекти по чл. 26, ал. 1, т. 6 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона. закона. (2) С независимите продуценти, чиито проекти за сериали са одобрени за финансиране, се сключва договор за държавно подпомагане. (3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се смята за дата, на която е предоставена помощта.“

В т. 2 думите „Европейската конвенция за кинематографската копродукция“ се заменят с „Конвенцията за кинематографичната копродукция“.“

се изменя така: „Държавно подпомагане за фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 27.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 24, който става § 29: „§ 29. В чл. 35в се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е в размер до аритметичния сбор от два компонента. Първият компонент се изчислява като от средния приход на прожекция в съответния киносалон за последните 6 месеца, предхождащи датата на заявлението за подпомагане, и броя реализирани прожекции на съответния филм за отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане. Вторият компонент е в размер 50 на сто от общите приходи от продадени билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм за отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане. Държавното подпомагане на филми по ал. 1, т. 1 и 2 се завишава с 20 на сто, ако киносалонът, подал заявление, е постигнал удвоения размер за предвиденото в чл. 44, ал. 1, изречение изречение второ време за показ на български филми. Общият размер на държавното подпомагане не може да надвишава размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 3 е в размер до аритметичния сбор от два компонента. Първият компонент се изчислява като произведение от половината от средния приход на в съответния киносалон за последните 6 месеца, предхождащи датата на заявлението за подпомагане, и броя реализирани прожекции на съответния филм за отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане. Вторият компонент е в размер 25 на сто от общите приходи от продадени билети в съответния киносалон или киносалон киносалон в кинокомплекс за съответния филм за отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане. Държавното подпомагане на филми по ал. 1, т. 3 се завишава с 20 на сто, ако киносалонът, подал заявление, е постигнал удвоения размер предвиденото в чл. 44, ал. 1, изречение първо време за показ на европейски филми. Общият размер на държавното подпомагане не може да надвишава размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.“

За държавно подпомагане на показа на филми може да кандидатстват киносалони, които са провели не по-малко от 150 търговски прожекции на закрито или 30 прожекции на открито за предходните шест месеца на отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане.“

е по Доклада на Комисията; предложението на Комисията за редакция на текста на § 21, който става § 26;

пета „а“ Възстановяване на разходи за производство на филми, включително сериали. Чл. 35е. (1) Възстановяването на разходи, направени за производство на филми, включително сериали, се извършва по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2. (2) За възстановяване на разходи по ал. 1 може да се кандидатства с произведение, което трябва: 1. да отговаря на една от следните категории филм: а) игрален филм с продължителност над 70 минути; б) документален филм с продължителност над 60 минути или документален сериал с продължителност на всеки епизод над 40 минути; в) анимационен филм или анимационен сериал с обща продължителност над 24 минути; г) филм, предназначен за излъчване по телевизия или на платформи с продължителност над 70 минути, или сериал с времетраене на всеки епизод 2. да бъде определено като културен продукт въз основа на културни критерии, включени в тест: ценности; б) оценка на творческо сътрудничество и използване на местни ресурси; в) събития, образи, произведения или техен автор, пряко свързани с културата, историята, митологията или религиите в България или Европа, както и събитие от световна значимост; г) българска или европейска архитектурна, културна или историческа забележителност или географско място, с отразяване на значими български или европейски ценности; използване на иновативни подходи, техники и технологии по отношение на творческия и /или техническия процес на работа; е) език на окончателната версия на произведението – един от официалните езици на Европейския съюз. 3. да е създадено изцяло или частично на територията на Република 4. да е предназначено за публичен показ и/или излъчване. (3) За възстановяване на разходи по схемата по ал. 1 може да кандидатства: 1. продуцент или копродуцент, придобил права върху сценария на произведението по ал. 2, или 2. доставчик на филмопроизводствени услуги, който има сключен договор с продуцент, придобил правата върху сценария на произведение по ал. 2, т. 1 за целите на производството на това произведение. (4) Кандидатът по ал. 3 трябва: 1. да има качеството на юридическо лице, регистрирано с предмет на дейност производство на филми по ал. 2, т. 1 по българското законодателство или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Конфедерация Швейцария, или по законодателството на трета страна, като в последния случай регистрацията е направена поне две години преди подаването на заявлението за възстановяване на разходи; 2. да произвежда произведение по ал. 2, т. 1; 3. да е вписан в регистъра по чл. 19, ал. 1; 4. в период от 5 години до кандидатстването за възстановяване на разходи по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 да е произвел изцяло или частично поне едно произведение съгласно ал. 2, т. 1, което да е показано в кината и/или да е излъчено по телевизията, и/или да е достъпно за абонати на платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог, или да е показвано на поне един международен фестивал. (5) За възстановяване на разходи може да кандидатства продуцент или доставчик на филмопроизводствени услуги, който не отговаря на изискванията на ал. 4, т. 4, но по отношение на него е изпълнено едно от следните условия: 1. е учредител или законен представител на юридическото лице по ал. 4; 2. до 10 години преди кандидатстването по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 негов изпълнителен директор или управител е създал и/или е участвал в създаването на поне едно произведение по ал. 2, т. 1. т. 1. (6) Когато кандидат по схемата по ал. 1 няма регистрация, включително на клон по българското законодателство, той е длъжен да се регистрира преди датата на изплащане на държавната помощ по тази глава. (7) В случай на копродукция кандидат по схемата по ал. 1 може да бъде този копродуцент, който има регистрация по българското законодателство за целите на производството на произведение по ал. т. 1. (8) В случай на продукция, при която никой от продуцентите няма регистрация по българското законодателство или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Кандидат по схемата по ал. 1 може да бъде единствено продуцент, копродуцент или доставчик на филмопроизводствени услуги, който отговаря на критериите за независим продуцент по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителната разпоредба. Чл. 35ж. Не се допуска възстановяване на разходи по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 за проекти, които: които: 1. може да доведат до уронване авторитета на Република България или българската нация, насочени са срещу правовия ред или конституционните принципи, приканват към война, расизъм, прояви на национализъм, религиозна омраза и национален сепаратизъм или насърчават прояви на дискриминация; 2. съдържат елементи с порнографски характер или език, уронват достойнството, честта на гражданите и са насочени срещу личната им неприкосновеност, пряко или непряко подстрекават към агресия и пропаганда от политически или религиозен характер; 3.

демонстративни програми за различни хобита или проекти; 7. са произведения с рекламен и/или промоционален характер, независимо от времетраенето, носителя или начините на използването им; 8. представляват заснет материал за вътрешно ползване, който не е достъпен за широката публика. Чл. 35з. (1) За възстановяване на разходи може да се кандидатства само с проект, който отговаря на изискванията за допустими разходи по чл. 54, параграф 5, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014. (2) На възстановяване подлежат разходи: 1. в размер на 25 на сто от всички допустими разходи, направени за производството на произведение по ал. 2, т. 1, свързани с доставка на стоки и услуги, предоставени в Република България от физически и юридически лица, регистрирани по българското законодателство; 2. в размер на 25 на сто от всички допустими разходи, направени за производството на произведение по ал. 2,

е само за допустими разходи, извършени изцяло на територията на Република България. Чл. 35и. (1) Условията за прилагане на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 и редът за възстановяване на разходите се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на изискванията на

има постъпило предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Велчев, направено по реда на чл. 83, ал. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 27, който става § 32: „§ 32. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, т. 9 думите „на филми“ се заличават.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 28, който става § 33: „§ 33. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение „При разпространението и показа на филми, дублирани на български език, както и на български филми е необходимо те да имат субтитри на български език за хора със слухова загуба.“ 2. В ал. 3:

има постъпило предложение от народния представител Евгени Будинов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Евгени Будинов, направено по реда на чл. 83, ал. 5,

Член 44 се изменя така: „Чл. 44. (1) Не по-малко от 15 на сто от общото годишно време във всеки самостоятелен киносалон и киносалон в кинокомплекс трябва да бъде предназначено за показ на европейски филми. Времето за показ на български филми не може да бъде по-малко от 6 на сто от общото годишно време във всеки киносалон, равномерно разпределено във всички часови пояси, като не по-малко от 15 на сто от показваните български филми трябва да бъдат програмирани в най-посещаваните часови пояси.

Киносалон, който не отговаря на изискванията на ал. 1, изречение второ, няма право да кандидатства за държавно подпомагане по чл. 35в, ал. 2. (4) Пълнометражни филми, получили държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1, се предоставят за разпространение в киносалоните не по-късно от две години след завършването

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Красимир Велчев направено по реда на чл. 83, ал. 5 т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народните представители Мария Цветкова и Христиан Митев,

36. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. „Филм“ е краен продукт на артистични и специфични технически дейности, чийто резултат е създаването на произведение, състоящо се от поредица от свързани изображения, фиксирани върху материален носител и възприемани като движеща се картина, озвученo синхронно или не, предназначено за разпространение, показ и излъчване. Според вида си филмите биват: игрални, документални и анимационни, а според времетраенето си филмите са късометражни, пълнометражни и сериали.“

Точки 3 и 4 се изменят така: „3. „Европейски филм“ е филм, който отговаря на поне едно от следните условия: а) европейските елементи са най-малко 50 точки съгласно приложение № 2; б) продуциран е в по-голямата си част от един или повече продуценти от държави – страни по Конвенцията за кинематографичната копродукция. 4. „Дебютен филм“ е: а) „игрален дебютен филм“, който е първи пълнометражен игрален филм на режисьора с времетраене над 70 минути; б) „документален дебютен филм“, който е първи пълнометражен документален филм на режисьора с времетраене над 60 минути; в) „анимационен дебютен филм“, който е първи анимационен филм на режисьора с времетраене над 5 минути.“ 4. В т. 5 думите „подготовка, снимки, монтаж, озвучаване и еталониране“ се заменят с „развитие, подготовка, снимки или анимация и постпродукция“. 5. Създава се т. 8а: „8а. „Излъчване“ е предаването на филм на екран или по телевизия, или на платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог, с търговска цел по какъвто и да е начин, с помощта на каквото и да е устройство, на каквото и да е място, достъпно за неограничен кръг лица.“ 14 – 16 се изменят така: „14. „Средностатистически бюджет на игрален филм“ е бюджет на пълнометражен игрален филм, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за разпространение и показ в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се взимат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране. 15. „Средностатистически бюджет на документален филм“ е бюджет на пълнометражен документален филм, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за разпространение и показ в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се взимат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране. 16. „Средностатистически бюджет на 1 минута анимация“ е осреднен бюджет за 1 минута анимация, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените анимационни филми и бюджетните разходи на анимационните филми в производство за предходната година, включително разходите за разпространение и показ в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се взимат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране.“ 7. Точка 18 се изменя така: „18. „Пълнометражен филм“ е: е: 1. игрален или анимационен филм с продължителност над 70 минути; 2. документален филм с продължителност над 60 минути.“ 8. Точка 23 се изменя така: „23. „Труден филм“ е филм, който отговаря поне на едно от следните условия: а) има единствена оригинална версия на български език; първи и втори пълнометражен филм на режисьора; в) документален филм; г) късометражен филм; д) филм с ниско и микрофинансиране; е) международна копродукция с държава с ограничена територия, население и езикова област (държави от списъка на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

на сто от средностатистическия бюджет на документален или анимационен филм. 26. „Микрофинансиране“ е държавна помощ в размер до 15 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид кино. 27. „Късометражен филм” е филм с продължителност под 40 минути. 28. „Тоук-шоу“ е радио- или телевизионна програма, в която известни за обществото личности са поканени за интервю или дискусия. 29. „Ситком“ е телевизионен сериал, в който постоянни персонажи изпадат в непрестанна поредица от комедийни ситуации. 30. „Дневна драма“ е многосерийна драма, излъчвана ежедневно по радио или телевизия, която е заснета по начин, различен от филмопроизводството. 31. „Риалити шоу“ е програма, излъчвана по телевизията, която няма сценарий, представят се междуличностни конфликти, емоционални реакции или необичайни събития. Участниците взаимодействат помежду си, като участват в предизвикателства и/или се състезават за награда, а участието на професионални актьори не е задължително. 32. „Сериал“ е игрален, документален или анимационен филм, съдържащ повече от един епизод, предназначен за излъчване. 33. „Доставчик на филмопроизводствени услуги“ е юридическо лице, което произвежда изцяло или частично филми, включително сериали, по чл. 35е, ал. 2, т. 2 и има договор с продуцент да предоставя филмопроизводствени услуги. 34. „Трансгранична продукция“ е филмова продукция, в която участват продуценти на две или повече държави – страни по Конвенцията за кинематографичната копродукция, съответно на Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), или на други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията. 35 „Платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог“ е система с аудио-визуално съдържание, достъпна в интернет или по други начини, която позволява на потребителите, абонати на системата, да избират и да гледат филми, включително сериали, в произволно време. 36. „Фестивал“ е събитие, което включва в програмата си филми (игрални, документални или анимационни), които се излъчват пред широка публика, включително неспециализирана аудитория и международни акредитирани специалисти в аудио-визуалната област и представители на пресата, въз основа на определени правила за подбор, приети от организаторите. 37. „Културна проява“ е професионално културно събитие, организирано с участие на професионалисти в областта на филмовата индустрия (продуценти, режисьори, дистрибутори, агенти по продажбите, фестивални представители и др.), свързано с представяне на проекти на филми и на филми в развитие, търсещи партньори за копродукции, разпространение, промоция и бъдещи фестивални селекции, както и с представяне, обмен и повишаване на професионалната експертиза в областта на киното. 38. „Изпълнителен продуцент“ е физическо или юридическо лице, което въз основа на договор предоставя производствени услуги за филми, включително сериали, по чл. 35е, ал. 2, консултира, извършва координация и отговаря за ефективното изпълнение на зададените артистични, организационни и финансови параметри на произведението. случаите, когато има участие на студио или телевизионен канал, отговаря за продукцията от името на студиото или продуцента. 39. „Независим продуцент“ е продуцент, който е организационно и икономически независим в дейността си от който и да е доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги и за когото са спазени следните изисквания: а) не е собственик на доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги или на радиооператор или на дял от имуществото му, и б) доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги или радиооператор,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Две технически поправки. В § 26, който става § 31, нашето писмено предложение е само по т. 2 – техническа грешка в Доклада. Ние подкрепяме текста, но държим да бъде отразено, че ние сме предложили писмено само т. 2.

Това е предложение на господин Будинов, а именно в чл. 35е, ал. 2, т. 2, буква „в“ да се измени така: „в) популяризиране на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, традиции, и възможности за туризъм“.“ По този начин изискванията за културен тест за производство на филми и за възстановяването на разходите за производство на филми ще бъдат едни и същи. И едно много кратко изказване по § 33, чл. 41. С промяната, която предстои да гласуваме, филмите вече ще бъдат достъпни за хората със слухова загуба. Смятам, че дължахме това на глухата общност и вървим в тази посока

Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Също не виждам. Ще продължим с гласуванията

Колеги, ще прегласуваме текста. Да, така е. Госпожа Кръстева ме убеди, че гласуването е правилно. Отново ще подложа на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Велислава Кръстева

Сега ще подложа едно след друго двете предложения на народния представител Мария Цветкова относно текста на § 26, който става § 31.

следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 26, който става § 31, заедно с приетите вече редакционни поправки; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 27, който става редакцията, предложена от Комисията за текста на § 28, който става § 33; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 29, който става § 34; предложението на Комисията за създаване на нов § 35

§ 39: „§ 39. При обявена извънредна епидемична обстановка, когато като временна противоепидемична мярка е преустановено посещението в киносалоните, при изчисляване на компонентите за база се взема средния приход на прожекция в съответния киносалон за последните 6 месеца, предхождащи датата на преустановяване на посещенията.“ По § 35 има предложение от народния представител Велислава Кръстева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

става § 40: „§ 40. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда правилника за прилагане на закона и устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ в съответствие с него. (2) Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, и 4 се прилагат след привеждане на правилника по ал. 1 в съответствие с този закон и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014. (3) Измененията, предвидени предвидени в този закон, за схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 се прилагат след привеждане на правилника по ал. 1 в съответствие с този закон и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете,

се прилага от 1 януари 2022 г. след привеждане на правилника по ал. 1 в съответствие с този закон и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.“

се прилагат за срок, не по-дълъг от срока за прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014. (2) Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 се прилага за срок, не по-дълъг от срока за прилагане на Регламент (ЕС)

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42: „§ 42. До назначаването на новите членове на органите по чл. 8, ал. 1 досегашните членове продължават да изпълняват правомощията си по досегашния ред.“ ред.“ „§ 38. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г.“ Предложение от народния представител Мария Цветкова и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 38 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

предложението на Комисията за отхвърляне на текста на вносителя в § 34; текста на вносителя за наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“; предложението на Комисията за създаване на нов § 39 с текст съгласно Доклада на Комисията; редакцията, предложена от Комисията за текста на § 35, който става § 40; текста на вносителя за § 36, който става § 41; предложената от Комисията редакция

Госпожо Александрова, имате думата. 2021 г., приет на първо гласуване на 12 февруари 2021 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата (обн., ДВ, бр. ...)“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. Предложение от народния представител Симеон Найденов. Комисията подкрепя по принцип предложението.

В ал. 1, в изречение първо накрая се добавя „или от адвоката, образувал едноличното адвокатско дружество“, а в изречение второ накрая се добавя „или учредителният акт“. 2. В ал. 3, в изречение трето след думите „управител на дружеството“ се добавя „съответно от адвоката, образувал едноличното адвокатско дружество“.“

ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване следните текстове: текста на вносителя за наименование на подразделението; текста на вносителя за § 1;

с текст по Доклада на Комисията; текста на вносителя за параграфи 5, 6 и 7, които стават съответно параграфи 9, 10 и 11; текста на вносителя за § 8, който става § 12 с предложението за заместване в текста, направен от Комисията; текста на вносителя за § 9, който става § 13,

Подложените на гласуване текстове са приети. Следващо редовно пленарно заседание на 18 февруари 2021 г. от 9,00 ч. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.